Уважаеми колеги, моля, заемете местата си!

Моля, вицепремиерът и министър на финансите – господин Асен Василев, да представи Проекта на решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Представяме за решение от Народното събрание: „Проект! РЕШЕНИЕ за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи за 2021 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 26, ал. 10 от Закона за публичните финанси РЕШИ: РЕШИ: 1. За сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. одобрява допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. в размер до 750 млн. лв. за допълнителни суми към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер в размер на 60 лв. месечно, считано от 1 януари 2022 г. г. 2. За сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. в размер до 450 млн. лв. за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г. Решението е прието от Четиридесет и седмото народно събрание на – надяваме се, днешна дата – и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.“ Това е Проектът за решение и може би да кажа няколко думи защо предлагаме това решение. Както знаете, тази година имаше допълнителни приходи, които бяха преразпределени с актуализацията на бюджета. Става въпрос за два милиарда и половина лева, която приехме в края на предишното Народно събрание. НАП и митниците продължиха да работят отчасти заради инфлацията, отчасти заради повишената събираемост. В момента имаме още допълнителни приходи, които са поне в размер на милиард и двеста милиона. Ако това решение не се приеме, тези допълнителни приходи ще отидат директно за намаляване на дефицита. ние предлагаме тези приходи да бъдат разпределени и да помогнат на пенсионерите и българските предприятия в този труден момент. Както всички знаем, цената на електроенергията расте и остава висока в цяла Европа има нужда фирмите да бъдат подпомогнати. Добавката от 60 лв. плюс увеличението на пенсиите, което влиза от 25 декември, на минималната пенсия и на всички пенсии през коефициента за стаж, плюс тези 60 лв., ще гарантира, че няма да имаме нито един пенсионер под линията на бедност и че пенсионерите няма да получават по-малко средства от средствата, които получават в момента. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Василев. Преди да открия дискусията по тази точка от дневния ред, бих искал да направя следното процедурно предложение: В Деловодството на Народното събрание е постъпило писмо с днешна дата от министър-председателя

на Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 106 от 15 декември 2021 г.). Предвид изложеното на основание чл. 47, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в Програмата за работа на Народното събрание за днешното пленарно

Предлагам тази точка да бъде вкарана в Програмата веднага след настоящата. Да, точно така. Господин Гаджев вече се запозна с Проекта. Проектът ще бъде раздаден. Благодаря. Моля да гласуваме направеното предложение.

за днес. Моля квесторите да раздадат проектите на народните представители, за да могат да се запознаят с двата проекта. Откривам дискусия по Проекта за решение, представен от вицепремиера и министър на финансите Асен Василев, и Доклада, представен преди почивката от господин Каримански – председател на постоянната Комисия по бюджет и финанси. Има ли желаещи за изказване? Хасан Адемов.) Заповядайте, господин Ганев. Господин Адемов също го записвам за изказване. Господин Председател! Господин Министър, питането ми е следното: в Проекта, който предстои да гласуваме и да одобрим, за пенсионерите се предвиждат 60 лв., има ли други предвидени надбавки от други пера, или тази сума, която към момента се получава от пенсионерите – мисля, че беше 120 лв., ще бъде намалена с тези въпросни и ще останат тези въпросни 60 лв.? Дали има други суми, предвидени от другаде? Заповядайте, господин Василев. Благодаря за въпроса. Това, което влиза в сила, което беше прието от предишния парламент с актуализацията на бюджета от 25 декември, минималната пенсия от 300 лв. се вдига на 370 лв.,

по силата на вече прието законодателство имаме индексация, бих казал, актуализация на пенсиите и преизчисляване, което влиза в сила от 1 януари. Така че няма да има пенсионери, които да получават по-малко средства от средствата, които получават към момента, плюс сто и двадесетте Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте, господин Адемов.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 е представен Проект за решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи. Става въпрос за допълнителни трансфери към Министерството на енергетиката и към бюджета на държавното обществено осигуряване. За това става въпрос в този проект за решение. Нека да започна с това, че в Комисията по бюджет и финанси и тук в пленарната зала парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи този проект за решение. Бюджетната процедура, която всъщност използва Министерството на финансите, е свързана с финансово-правна форма, която дава възможност за съхранение на чужди пари. Защото това не са пари, в случая преди Проекта за решение, нито на Министерството на енергетиката, нито на бюджета на държавното обществено осигуряване, а това са пари, които се трансферират от държавния бюджет към бюджета на Министерството на енергетиката и към бюджета на държавното обществено осигуряване. Само че те трябва да бъдат събрани или прехвърлени в набирателна допълнителна сметка, която ще ще акумулира тези до 750 милиона и до 450 милиона в съответните институции. Това е направено, защото в Закона за публичните финанси, в неговия чл. 26, ал. 10 се позволява тази финансова процедура. Иначе, легитимният механизъм и начин е съвършено различен това трябва да минава през бюджетите съответно на държавата и бюджета на държавното обществено осигуряване. И понеже няма технологично време, затова Министерството на финансите са предприели този начин, за да можем да подкрепим пенсионерите. Понеже много често става въпрос за това какво всъщност се прави с тези промени – и с актуализацията, и с този проект за решение, много често се задават въпросите: какво стана с онези 50 лв., какво стана със 120-те лв., какво ще стане сега какво ще стане със 75-те лв., които министър-председателят предлага за тези, които ще се ваксинират? За да стане ясно, аз ще се опитам да кажа какво всъщност е прието досега? Преди малко министърът на финансите каза, че от 25 декември минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 300 лв. става 370 лв. Тук говорим само за това какво казват законите, а не какво сме предложили като допълнителна ковид мярка. Допълнителната ковид мярка от 120 лв. беше извън това, което е казано в законодателството – до края на месец декември 2021 г. От 25 декември минималната пенсия за стаж и възраст става от 300 на 370 лв. Пак повтарям, без ковид добавката. Оттам нататък какво става? Всички пенсии – близо два милиона, от 25 декември се актуализират, а не преизчисляват, защото преизчисляването е друг термин на социалното осигуряване. Преизчисляването се прави на базата на нов осигурителен доход. Тук става въпрос за нов коефициент от 1,2 на 1,35 на всяка година стаж, тоест увеличаването на размера на пенсиите ще мине през осигурителния принос, което е един добър подход. Ние от „Движение за права и свободи“ години наред сме предлагали тази мярка чрез увеличаването на коефициента за година стаж. За голямо съжаление, дотук не беше приета тази мярка. И сега, максималната пенсия – преди малко министърът на финансите каза, че става от 1440 лв. на 1500 лв. Пак повтарям, без допълнителната ковид добавка. добавка. Това увеличение на коефициента, казват актюерите на Националния осигурителен институт, ще доведе средно – не говоря за всяка пенсия, увеличение на размера на пенсиите средно с 64 лв. Като към тези 64 лв. прибавим тези допълнителни 60 лв., за които става в момента въпрос – до месец юни, очакванията са да няма размер на пенсията, който да е по-нисък от пенсията, която се е получавала до този момент с ковид добавката, с 64-те лв. средно се очаква. Възможно е да има някакъв случай на изключение, но това е индивидуално за всяка една пенсия. Оттам нататък няма да има и пенсия под размера на линията на бедност – 413 лв. С тези 60 лв. плюс 370 лв. – стават 430 лв., което е над 413 лв. Не знам дали стана ясно, но умишлено повторих всичко това, за да стане ясно не само на народните представители, а на всички български граждани, които се интересуват жизненоважно от тази тема – какво ще се случи с размера на пенсиите. Разбира се, пак повтарям, тази мярка е форсмажорна, в условия на дефицит на време, в условия, в които трябва бързо да вземем решение, за да може българските пенсионери да получат онзи размер, който са получавали досега, и малко над това за някои от групите. Тази законодателна техника, пак повтарям, е законово заложена в Закона за публичните финанси. Но аз не смятам, че в условия, в които ще имаме време, в условия, в които ще приемем бюджета за следващата година, тази процедура да бъде възможна. Дори очакваме да се промени в тази си част Законът за публичните финанси, за да няма такава възможност оттук нататък. Това е изключително важно. Защо е важно? Защото дотук говорихме, че Народното събрание, това, което трябва да приеме, решенията, свързани с излишъка. На практика Министерският съвет в момента дава възможност на Народното събрание, но не дава възможност за промяна на тези параметри, тоест парите са толкова това е нещото, с което може да разполагате. Оттам нататък може да има предложение тези 60 лв. – това е работа на Народното събрание, тези 60 лв. да не са 60 лв., да са 120 лв. примерно, в рамките на този бюджет за три месеца, да са по 30 лв. до края на годината и каквито варианти измислите, всякакви предложения може да има. На практика Министерският съвет, излизайки от онова старо разбиране, че от джипката и от Министерския съвет с постановление се вземат решения, Народното събрание решава – все пак в някаква рамка решаваме, но в рамките на това, което е позволено. Казвам всичко това, защото, ако искаме да възстановим парламентаризма в България, ако искаме зависимостта от Министерския съвет да бъде в полза на Народното събрание, защото все пак по Конституция България е парламентарна република, трябва да спазваме тези правила. Ако ние не спазваме правилата, които са заложени в Конституцията, които са заложени в съответните закони, отговорността за доверието в Народното събрание ще бъде единствено и само наша. Казах всичко това с надеждата, че всички колеги ще подкрепят това решение, защото то е в интерес на българските пенсионери и на практика продължава това, което ние от ДПС предложихме в края на миналия парламент с актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване. Иначе след Решението на Народното събрание право на Министерския съвет е да разпореди дали с някакъв допълнителен акт,

Решението е ясно, но не съм убеден, че само и единствено с този акт ще бъде възможно Националният осигурителен институт да изплати този увеличен размер на пенсиите. Благодаря.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

Ние проведохме с Вас дебат в Бюджетната комисия снощи преди девет часа̀, но все пак е редно пленарната зала да знае какви са тезите и на Вас, а и на нашата парламентарна група. С две думи – Вие ни обяснихте, че тези 450 млн. лв. не са цялата сума за компенсация, ще има и допълнителна сума, че за декември месец ще бъдат платени средства по 110 лв. на мегаватчас, тоест октомври, ноември ще бъдат продължени компенсациите и в декември. Нашата теза тогава и сега е, че тези средства са крайно недостатъчни, защото, ако при 300 лв. цена на тока, 110 лв. беше нормална компенсация, при 600 лв. или при 500 лв. за декември не е. Не е нормална компенсация и за първите три месеца на следващата година, когато се очаква цената на електроенергията да е над 700 лв. От предвидените милиард и половина във Вашата програма с редица ограничителни условия, всъщност две – не редица, да бъдем честни – едното е, че компенсацията не може да надхвърли 30% от цената на електроенергията. Тоест, ако електроенергията е 700 лв., компенсацията не може да бъде повече от 210 лв. Второто условие е, че се компенсира разликата не от прогнозната пазарна цена в решението на регулатора – 119 лв., а от друга цена, която Вие посочвате – 185 до тази, която се получи в пазара, което също намалява компенсацията за бизнеса. Та от тези милиард и половина, като изключим по Ваши думи 350 млн. лв. за ЕРП-тата и ЕСО, като изключим 200 млн. лв. компенсация за потребителите на газ, на бизнеса, който ползва електроенергия, остават едва 930 млн. Тези 930 милиона, ако ги разделим на почти шест тераватчаса, които ще се изконсумират от бизнеса през първите три месеца на следващата година, се получава, че тази компенсация е около 150 лв., при 700 лв. цена на електроенергията няма да спаси бизнеса в България. Нашата позиция е, че тази компенсация трябва да е двойно по-голяма, поне двойно по-голяма. Затова ние внесохме Проект на решение, който вчера помолих да бъде разгледан от пленарната зала, но председателят прецени – разбира се, има право, прецени, че първо трябва да мине през комисии. Нашето предложение беше това, което предлага и бизнесът. Всъщност всички работодателски организации в България предлагат решение, което ние считаме за правилно, и то е да бъдат компенсирани, тоест държавата да плати 75% от увеличението на цената на електроенергията. Електроенергията според Регулатора трябваше да е 119 лв., тя е 500 или 600, или 700. Тоест разликата между това, което реално струва електроенергията, и това, което е предвидил Регулаторът, да бъде покрито на 75% от държавата. Във Вашите планове този процент е между 30 и 37,5% в зависимост от това каква е цената на електроенергията. пак повтарям, че това е крайно недостатъчно. Разбирам, че е леко извън днешния дебат, но все пак темата е достатъчно важна, за да Ви обърна внимание. Наистина ще има фалити и те вече се случват,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

Длъжен съм обаче да кажа следното: механизмът за разпределяне на тези средства ние няма как и не сме го обсъждали. Механизмът тепърва ще бъде обсъждан, той ще бъде предложен, предполагам, от Министерството на енергетиката на нашето внимание, ще бъдем запознати с него, а и така както и господин Добрев, и министър Василев посочиха в изказванията си, средствата не са ограничени за следващата година до тази сума, която вече беше представена пред Вас. Благодаря, господин Каримански. Други реплики? Господин Ганев, заповядайте. Аз също потвърждавам това, което каза господин Каримански, по отношение на технологията за компенсацията, но в крайна сметка важно е каква сума ще преразпределим. Ако сумата, за която говорим в момента, или по-скоро размерът за мегават остане, каквото и преразпределение да направим, няма да стане. Има обаче нещо друго в тази схема за преразпределение, която, както разбрахме, ще бъде внесена тепърва най-малко да се запознаем и да я разглеждаме, но наблюдаваме нещо, което също е важно, господин Добрев. Има бизнеси, които вече са си калкулирали и са си вдигнали цените заради колосално високите цени на електроенергията. Последният пример са телекомите – масово вдигат, просто са решили – вдигат цената заради увеличените разходи, най-вероятно заради цената на електроенергията. И тук стигаме до въпроса – Министерството на финансите да го има това нещо предвид. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че трябва да има наистина задълбочен анализ кой от секторите има реална нужда да получи в пъти по-голяма помощ от тази, която в момента е посочена, за да се предотврати фалирането и вдигането на безработицата. Има сектори, в които може да се пристъпи към подкрепа, но има сектори, в които производството вече не е толкова енергоемко и разходите им не са толкова големи, а плюс това са си калкулирали завишени разходи. Наистина това е доста сериозен процес, но като цяло сумата, която се предвижда, ние смятаме, че е малка. Точно в тези тежки моменти ние трябва да подкрепим бизнеса си с максимално много, защото, ако не подкрепим бизнеса, ще напълним още повече бюрата по труда, ще доведем и ще тръгнем по спиралата, по която надали ще можем безболезнено да излезем. Наистина това са сериозни дебати, които не подлежат на отлагане дълго във времето и обсъждания

Господин Каримански, Вие явно не ме разбрахте. Аз казах, че тези 450 милиона са само част от сумата за следващата година. Но също така казвам, и отново ще го повторя, че милиард и половина, колкото е цялата сума за компенсацията, обявена от правителството, е недостатъчен. Защото от тези милиард и половина едва 920 млн. лв. ще стигнат до бизнеса за компенсация за високата цена на електроенергията.

Не, всъщност те ще получат едно и също всичките в различните месеци, но ще получат всичките по 140 или по 160, или по 120 лв., в зависимост от това каква е цената на електроенергията. това трябва да се прецени още веднъж. И няма нужда ние да записваме дали ще бъдат милиард и половина, или ще бъдат три милиарда, или ще бъдат четири милиарда, ако ние приемем механизъм, държавата да компенсира 75% от разликата. Тогава няма да се притесняваме дали цената ще е 700 лв., или в благоприятни обстоятелства цената ще е 300 лв. В крайна сметка ние ще покриваме разлика от 75%. Господин Ганев, единствената ми реплика към Вас всъщност не е реплика – аз съм съгласен с Вас, че основната причина за увеличените цени на всички продукти е цената на електроенергията. Опасявам се обаче, че тези цени ще продължат да растат, защото в днешните цени е включена електроенергия около 300 лв., която беше електроенергията в ноември и началото на декември. За януари се очаква тя да бъде 700 и над 700 лв. лв. Очаква ни отново може би по-голямо поскъпване на всички цени, тоест или ще има фалити, или ще има високи цени, а най-вероятно ще има и двете – и фалити, и високи цени. Благодаря. Благодаря, господин Добрев. Записал съм изказвания на Деница Сачева, Румен Гечев, Георги Ганев, Теменужка Петкова и Искра Михайлова.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 тъй като това продължава на практика политиката, която беше въведена от правителството на Бойко Борисов, а именно добавка от 50 лв. за българските пенсионери. Многократно съм обяснявала в качеството ми на министър на труда и социалната политика защо беше избрана тази добавка от 50 лв. Тогава се спряхме на нея, защото средномесечният разход на един пенсионер за лекарства по данни на Националния статистически институт е около 54 лв. и тъй като тя беше въведена като допълнителна ковид мярка, затова избрахме именно тази сума от 50 лв. В момента бих искала да Ви попитам защо и как бяха изчислени тези 60 лв. – дали механично, просто защото 64 лв. ще е средното увеличение за пенсиите, или има някакви други разчети, които Вие сте взели под внимание. Все пак нека обърнем внимание, че когато говорим за 64 лв. средно, това означава, че ще има пенсии, които ще се увеличат с 30 лв. или с 40 лв., не всички пенсии ще се увеличат с 64 лв., тоест ще има пенсионери, които ще получат по-малко от 120 лв. и е редно това да бъде казано ясно. Също така многократно сме обсъждали и необходимостта от това да се решава въпросът с бедността на българските пенсионери и с тези от тях, които живеят под линията на бедност. Говорихме за това, че те ще бъдат подкрепяни през системата за социално подпомагане. подпомагане. Тъй като Вие отново подчертахте, че няма да има български пенсионери под линията на бедност – нещо, което аз също смятам, че не е много коректно, защото имаме социални пенсии, имаме инвалидни пенсии – те са по-ниски от 370 лв., която ще бъде минималната пенсия, означава ли това, че Вие се отказвате от плановете си за това социалното подпомагане да решава проблемите на бедността на българските пенсионери. Разбира се, последният ми въпрос към Вас е: всички добри финансови министри мислят с по-дълги хоризонти – от порядъка поне от 3 до 5 години, какво мислите да правите през месец юни, когато ще изтече добавката от 60 лв., защото вероятно тогава отново ще ни предложите да се увеличи тази добавка? Ние днес взехме едно решение за ставката за ДДС до края на 2022 г. Не е ли добро решение да говорим и за подобен тип

Благодаря за въпросите, госпожо Сачева. Шейсетте лева са изчислени така, че да подсигурим, че ще минем над линията на бедност, която, както знаете, е 413 лв. При минимална пенсия от 370 лв. това ни дава възможност да минем със сигурност над линията на бедност, тоест нямаше как да са по-малко от това. Освен това е съобразено с Решението на Народното събрание. Тъй като то вдига максималната пенсия от 1440 лв. на 1500 лв., за да се запази да не паднат пенсиите на тези хора, трябва да има 60 лв. добавка, така че те да продължат да получават това, което получават и към момента. Така че със сигурност тези 60 лв. ще гарантират на пенсионерите, че те наистина получават толкова, колкото са получавали и в момента. Ако има пенсии, които се увеличават с по-малка сума, те, така или иначе, ще бъдат увеличени със 70 лв., за да се стигне до минималната пенсия от 370 лв. – по-високите пенсии, като им се приложи коефициентът за стаж, вече минават над 60 лв., така че ние не очакваме да има пенсионери, които да получат по-малко средства. Що се отнася до това защо е до юни месец провизирано това като ковид добавка, защото на базата на коалиционните разговори и коалиционно споразумение, което подписахме, до юни месец трябва да има ново законодателство, в което да е заложен нов модел за пенсионно осигуряване, който да е устойчив във времето. Също така е предвидено в края на юни да бъде внесена актуализация на бюджета, където да бъде заложен този нов модел, плюс да бъдат заложени редица други политики, които съответните министерства да могат да изработят. Така че това е съобразено с планирането – и финансовото, и законодателното, което е залегнало в коалиционното споразумение. Принципно ние вярваме, че това е устойчиво във времето. Спомняте си, че имахме този дебат по време на актуализацията – колко ще струва 2022 г., колко ще струва 2023 г. това вдигане вдигане на коефициента от 1,2 на 1,35 – както на минималната, и на максималната пенсия, тогава Ви уверих, че ще има достатъчно фискално пространство в тези бюджети. Това фискално пространство съществува, така че спокойно може да бъде поет този ангажимент, без да наруши финансовите параметри и стабилността на финансовата система в България. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Румен Гечев – за изказване. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Накратко! Това, което правим днес, е: Народното събрание дава за първи път съгласие от десетина-дванадесет години бюджетните излишъци да бъдат разпределени по начин, който потвърди Народното събрание. Това несъмнено е позитивна стъпка и сме сигурни, че и за бъдеще така ще продължава. Второ, това са възможните средства, които на този етап може да отдели правителството – 1,5 млрд. лв. за подпомагане на българските фирми на нерегулирания пазар, тази сума, ако се наложи, след края на март тя може да бъде увеличена при евентуална промяна на цените. Така че ние трябва да подкрепим това предложение на правителството, тъй като то е в интерес на всички български фирми. проблемът обаче е за равнището на цените. Тъй като някой трудно може да каже – има прогнози на различни международни институции как ще се движат цените, но ние трябва да поръчаме на съответните държавни органи много внимателно да проследят процесите на така наречената свободна борса за електричество, тъй като тя беше замислена да даде други резултати. Защото, уважаеми колеги, ние може да увеличаваме помощите от бюджета, но възниква един въпрос: те добре отиват в българските фирми, само че от българските фирми част от тези средства, и то значителна част, отиват в българските спекуланти на борсата. Затова ние трябва да вземем мерки да спрем по възможно най-бързия начин наливането на пари от българския народ, от бюджета, в джоба на спекулантите. Да, вярно е, че цените растат в цяла Европа. На електричеството специално – това е друга тема, има доста голяма разлика между цените в един голям пазар на Съединените американски щати и на Европа, причините са различни, но днес няма да коментираме тези разлики. Но вижте – нали беше прокламирано, че като направим либерализирания пазар на електричество при увеличена конкуренция, какво учат децата – би трябвало цените да намалеят? Те не само не намаляха в България, а се увеличиха в много пъти. Поради каква причина, уважаеми колеги? България разчита тецовете на собствени въглища. Ако половината от електричеството и повече се произвежда от нашите тецове, откъде са въглищата? Лигнитните басейни долу в Марица изток – 1, 2 и 3, Бобовдолските, ние на практика имаме минимален внос на въглища. Какво се е променило в цената на въглищата и какво фактурират производителите на електричество? Второ, да не би възпроизводимите източници – слънцето и водата, да са поскъпнали? Има ли такъв процес? Защото ние не сме забелязали! Няма и такъв процес. Защо тогава растат цените? Обяснението е: защото е нараснал износът. Да речем, че е около 20% – малко повече от капацитета, се използва за износ и какво излиза? Че България подхранва европейския пазар! Нали тази конкуренция също трябваше да намали цените? Защото ние може да наливаме още повече пари от бюджета, но да е в полза на кого, както казах – на спекулантите или да поддържаме балансите, макар и малка България, в Европа! Не че България ще поддържа балансите, но много страни като България поддържат. Така че тук става дума за вземане на конкретни мерки. На борсата например! Къде го има това нещо на една и съща борса един и същи купувач да прави осем или десет заявки, без да има никакви финансови гаранции – капаро, както се казва, да се откаже от осем или девет и да си избере най-благоприятната? Това го има на българската борса! Къде го има няколко финансови акули да купуват огромни количества ток и след това да щавят кожите на българските малки и средни фирми? Така ли е, уважаеми колеги? Тук държавата също трябва да влезе. Използвам случая да възложим на правителството в кратък срок да се преразгледа Правилникът, по който действа Българската борса за електричество. Защото ние имахме едно обсъждане при последния краткосрочен парламент на тази борса и се оказа, уважаеми колеги, на въпроса ми: те имат ли разчети, като са направили Правилника на борсата, какви ще са ефектите? Отговорът беше, че те нямат разчети. Попитах КЕВР имат ли разчети как ще се променят цените на тока и количествата на покупко-продажбите, някакви прогнози? Отговорът беше, че те нямат прогнози. Затова е абсолютно смешно да гледаме прогнозите на КЕВР. Къде са гледали в тавана, какви прогнози, какви 110 лв., какъв ток?! Така че държавните органи на България преди последните месеци не са си свършили работата и сега ние, като утвърждаваме тези разходи на правителството в полза на българския бизнес, защото ние няма как да не го подкрепим, в същото време трябва да кажем, че българската държава е длъжна – съответните органи да влязат на борсата, да установят нарушението на правилата на конкуренцията, защото още веднъж искам да кажа: по никакъв начин не са променени разходите на българските производители на електричество. Пропуснах атомната централа „Белене“ – „Козлодуй, извинявайте, „Белене“ трябва да се довърши. Но Но в „Козлодуй“ и децата също знаят, че зареждането на централата с касетки с ядрено гориво е веднъж годишно, цените не са променени. пълен контрол върху борсата, върху разходите на производителите, за да не се наложи – колкото повече ние увеличаваме помощта на бизнеса, толкова повече ще натискат спекулантите да прибират тези пари, които са на българския народ. Така че: да на предложението, то трябва да бъде подкрепено, и искане към правителството да влезе и изпълни функциите си, за да се минимизира възможността за спекулативни цени на електричеството. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Гечев. Реплика към господин Гечев?

още повече в момента БСП не е в опозиция. Напротив, БСП управлява и тези неща, които казахте, очаквам в най-кратък срок Вашата Вашата група или в частност Вие да ги входирате – ще получите нашата подкрепа. Напротив, нещо повече! Ще застанем до Вас и ще се радваме това нещо да бъде политика на правителството. На този етап обаче имам дълбоко съмнение, че и Вашата група като цяло – не Вие лично, и другите Ви партньори ще застанат до това нещо, което Вие казахте. Защото така ще засегнете и ще бръкнете там, където никой не смее да направи – както сега, така и 12 години ГЕРБ. Но приветствам това и наистина ще се радвам при най-кратки срокове след Нова година да бъде входирано и правителството в лицето на финансовия министър да поеме това нещо и да го приложи. Благодаря. Други реплики към господин Гечев? Няма. Господин Гечев, желаете ли дуплика? Не. Георги Ганев е следващият в списъка. Заповядайте.

Благодаря, господин Председател. Аз също така от името и на нашата група трябва да кажа, че ние ще подкрепим този проект за решение. След това съобщение искам да направя няколко според нас важни уточнения. Господин Адемов засегна по-голямата част от тях, изобщо няма да минавам през неговото много ясно обяснение какво точно се случва, поне в частта с пенсиите. Но това, което е важното, професор Гечев го каза. Много е добре, че подобно решение минава през парламента. Една от неодобряваните от нас практики беше да минава изцяло само през изпълнителната власт – когато има преизпълнение на приходи, разпределението на това преизпълнение е хубаво да минава през парламента. Спомням си, предполагам, че професор Гечев имаше предвид случая с господин Орешарски като финансов министър, мисля, че беше през 2008 г. Това е добра практика. Поздравяваме Ви, надяваме се да продължи! Второ, тя е добра практика! Има малко извънреден характер. От една страна, имаме преизпълнение. То винаги се установява към края на годината. От другата страна, имаме 31 декември, който винаги виси като дамоклев меч върху всичко. В случая има този механизъм, който пък господин Ананиев, доколкото си спомням, успя да разработи с тези сметки – чужди средства, които на следващата година да могат да се използват. Когато минават през парламента, това всъщност е една нелоша практика при преизпълнение. Разбира се, моето пожелание е дълги години да бъдете финансов министър и съответно да държим тези суми в една по-малка така, около този 1% от БВП може би е прилично, но за по-големи суми е хубаво да нямаме извънредности. Затова моето желание и мечта е, ако можем, тези – колкото е вноската за ЕС, толкова да бъде горе-долу и това, което екстрено да се преразпределя. И накрая само да обясня, че това, което вземаме с това решение, всъщност е заделяне в сметки, които ще могат да се ползват следващата година от НОИ, и заделяне в сметка, която ще може да се ползва през следващата година по линия на

не е много добра идея наистина българският данъкоплатец да компенсира едни големи цени на електричеството, а пък да се окаже, че голяма част от тези пари отиват в едни хора, които се държат по-скоро опортюнистично, отколкото полезно. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ганев. Заповядайте, господин Василев. Благодаря, господин Председател. Господин Ганев, в няколко изказвания подред се споменаха правилата за търговия на енергийната борса. Само искам да споделя, че последните дни след приемането на бюджета – преди приключването на първия служебен кабинет, имахме редица срещи с търговците, с КЕВР, с големите потребители на електроенергия и стигнахме до съгласие, че трябва да бъдат нанесени корекции в правилата за търговия на борсата, както и корекции в някои наредби на КЕВР, които са свързани с договорите и които търговците на електроенергия сключват с крайните потребители, където да бъдат заложени пределни цени и редица други

в максимално кратки срокове да бъде избран състав на КЕВР, който не е с изтекъл мандат, за да може правителството да има партньор, с който може да работи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Следващото изказване е на Теменужка Петкова, а другите записани изказвания са в следната поредност: Искра Михайлова, Александър Иванов, Манол Генов, Рамадан Аталай. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Моето изказване е свързано с точка втора от предложения Проект на решение, уважаеми господин Вицепремиер, свързано с разработването на компенсаторния механизъм и подпомагането на българския бизнес по отношение на високите цени на електрическата енергия. Както вече стана ясно, на 21 декември Политическа партия ГЕРБ и нашите коалиционни партньори от Съюза на демократичните сили внесохме Проект на решение, което е свързано също с тази тема. Проектът на решение предвижда да бъде разработен компенсаторен механизъм от съответно министъра на финансите и министъра на енергетиката, който компенсаторен механизъм да покрие разходите, които българският бизнес прави – високите разходи за цената на електрическата енергия към настоящия момент. Всички Вие много добре знаете, че тази цена непрекъснато расте, в рамките на последните няколко дни и в определени часове достигна до 1000 лв. – нещо, което наистина е пагубно за българския бизнес. Това неизменно ще доведе до фалити, до закриване на работни места, ако държавата не се намеси и не бъде на своето място. Радвам се, че от това преизпълнение на приходите за 2021 г. сте заделили ресурс за подпомагането на българския бизнес, свързано с цената на електрическата енергия. Това, което бих искала да отправя като въпрос към Вас, е свързано със самия механизъм за компенсиране. В нашето предложение много ясно сме посочили как трябва да стане тази компенсация и ние твърдо считаме, че тя трябва да бъде 75% от разликата между референтната пазарна цена, която КЕВР е определил, и реалните борсови цени. Това становище не е взето по наше решение, а е вследствие на проведените разговори с българския бизнес, и това е становището на българския бизнес. Аз смятам, че за да бъдем максимално полезни на нашия бизнес в тази трудна ситуация, мярката трябва да бъде наистина ефективна, тоест ние трябва да покрием максимално висок процент от разходите за високата цена на електрическата енергия, за да можем да бъдем наистина полезни на българския бизнес. Тъй като беше анонсирано от министъра на енергетиката, че механизмът, който ще предложи правителството, представлява 75% от разликата между цената, която КЕВР е определил като референтна пазарна цена, и борсовата цена, но не повече от 30%, 30%, уважаеми господин Вицепремиер, на практика това означава, че реалното подпомагане на бизнеса ще бъде с не повече от около 30 – 35%. Така че нашият апел и моят апел към Вас е наистина да преосмислите механизма за компенсиране на българския бизнес и да дадем оптималната компенсация, която ще бъде навременна и ще бъде ефективна като мярка. Другият ми въпрос е свързан с продължение на вчерашния ни разговор в рамките на Бюджетната комисия. Аз Ви попитах дали разполагаме с разчет, който е свързан с разходването на тези 450 милиона за българския бизнес, а Вие обяснихте, че такъв разчет все още няма и очаквате Министерството на енергетиката да го предостави днес. Ако вече разполагате с тези данни, ще бъда благодарна да чуя: как точно ще бъдат разпределени тези 450 милиона и какъв обхват от фирми и компании ще могат да се възползват от тази подкрепа, ако разполагате с тази информация? Настойчиво моля да преосмислите механизма за компенсиране и той наистина да бъде реални 75%, а не 30%. Благодаря. Благодаря, госпожо Петкова. Заповядайте, господин Василев. Благодаря, госпожо Петкова, за двата въпроса. Относно първия въпрос аз предлагам наистина да се направи отделен дебат за механизма. Това е изключително важна тема, която в днешния дебат – без присъствието на енергийния министър и така нататък, просто няма да бъде пълна. нататък, просто няма да бъде пълна. Ние също чухме този апел на бизнеса и единственото, за което искам да обърна внимание, е, че тази схема все пак трябва да бъде нотифицирана в Брюксел и да мине през Брюксел, което означава, че няма как да се приложи тази схема за месец декември, освен ако не забавим помощите дотолкова, че те да не станат помощи. помощи. Както знаете, има лесен начин това да мине през Брюксел и един много труден, бавен и сложен начин това да мине през Брюксел. Лесният начин е, ако останем в ограниченията от 30%, които са и европейска политика, което означава, че доста по-бързо ще може да бъде увеличена компенсацията. Това подлежи на разговори с Брюксел и точно затова Енергийното министерство всъщност прави предварителни сондажи, за да види кое за какъв период от време може да бъде одобрено, тъй като тъй като това представлява държавна помощ. Обхватът е за всички консуматори, които ползват борсова цена за електроенергията, плюс електроразпределителни дружества, които трябва да купуват електроенергията за загуби по трасето. Оттук нататък точно как са разпределени 450-те милиона не мога да Ви кажа, тъй като днес не съм стигал до Министерството, а съм на срещи в Министерския съвет, сега съм в Народното събрание. Живот и здраве, като стигна до Министерството, ще погледна какво сме получили. Благодаря Ви. Благодаря. Реплика към госпожа Петкова? Добре. Имате думата, господин Сабрутев. Обръщам се с предложението да продължим дискусията по създаването на конкретен механизъм в Комисията по енергетика и на експертно ниво, където ще може да разгледаме всички предложения, ще може да

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега, от Политическа партия ГЕРБ-СДС сме готови в момента, в който решите, че трябва да направим заседание на Комисията по енергетика, ние ще бъдем там. Така че очакваме това да стане много скоро, защото българският бизнес наистина има нужда от тази подкрепа и колкото по-бързо и по-ефективно работим, толкова по-полезни ще бъдем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Искра Михайлова има думата сега.

Уважаеми господин Председател, заместник-председатели, колеги! Господин Василев, към Вас – докато заседаваме тук, излезе министър-председателят на Република България и направи изявление, че ще бъде давана че ще бъде давана финансова подкрепа от 75 лв. на пенсионери, които ще бъдат ваксинирани с трета доза. Първият ми въпрос е: Вие запознат ли сте, обсъждана ли е тази политика, имате ли подробности по нея, тъй като всъщност се каза, че това ще касае пенсионерите, които към момента имат трета доза? Вие вероятно имате конкретна бройка бройка за това от кое перо на бюджета ще излиза това субсидиране. Това субсидиране различно ли е от тези 60 лв., които коментираме днес като подкрепа, тоест за неваксинирани да е 60 лв., за ваксинирани да е за всички по 60 лв., за ваксинираните с трета доза 75 лв. отгоре, и всъщност колко ще бъдат към момента пенсионерите, които ще останат ощетени от това, че те са направили своя избор и са използвали това свое право да не бъдат ваксинирани,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! По днешното решение, което разискваме, наистина ние споделихме нашата

позволите да предложа процедура по разделно гласуване, защото по първата част на решението ние ще гласуваме за, а във втората ще се въздържим, понеже смятаме, че нашият проект за решение за компенсация на бизнеса е двукратно по-голям от предложения от Министерския съвет и затова по него ще се въздържим. Така че процедурата – моля да бъде за разделно гласуване. В днешния дебат обаче, колеги, ще използвам възможността, че вицепремиерът е тук. Наистина е важен въпросът, който касае правителството и управленските решения, а също така и цялото общество – повишаване на имунизацията на населението. Без да се опитвам да преекспонирам с дебата, наистина е важно това нещо, което се отбеляза от колежката, преждеговорящата, и съвсем кратко ще засегна темата излишъка, който се очертава да разпределите днес с това решение на парламента. Изключително важно е да подчертаем и това, което каза министър-председателят, а Вие като финансов министър и вицепремиер по финансите със сигурност сте дискутирали с него възможността за бюджета Доколкото обаче като народни представители можем да вземаме информирани решения, в момента на нашето внимание няма представен бюджет за 2022 г. Изключително важно е също да се разбере, подкрепяме всяка възможност за увеличаване на доброволната имунизация на населението, а дали подкрепата – финансова, е най-добрата като пример, може да поспорим по темата, а може да има и други съображения и предложения. Ние виждаме и следното като предложение, можем да го помислим, но явно няма да решите днес да го включим в този проект за решение. Наистина пенсионерите са една от най-засегнатите групи от обществото от вируса и поради множество фактори, но да помислите, и ние може да помислим върху такова решение. Ако ще има такива финансови стимули, защо да не погледнем на тези финансови стимули именно към работещите хора? Голяма част от работещите хора са принудени, такова е здравното изискване, такова е решението на Министерския съвет и на Здравното министерство – именно здравният министър, доколкото и Вашият здравен министър не го е отменил това решение, изисква се зелен сертификат. Ако ще има такива стимули, ние също мислим, че за такива стимули трябва да обмислим, да предложим – пак на доброволни начала, но да са и за работещите български граждани. Защото, дайте да си кажем истината, ако спре икономиката да работи, няма да има социални плащания за нашите пенсионери и тези приходи, допълнителни средства в трансфери, няма да могат да бъдат осъществени. Затова мисля, че този дебат трябва да дойде много скоро поради, пак подчертавам, факта, че няма предложен проект на бюджет за 2022 г. За мен специално като член на Бюджетната комисия, мисля, че голяма част от колегите ще се съгласят с мен, е притеснителен фактът, че се чуват послания, може би и тук е хубаво Вие да кажете като финансов министър – вицепремиер, чуваше се индикация за март месец 2022 г. да се разглежда бюджетът в Народното събрание. Мисля, че е прекалено късен период. Ние – още веднъж да подчертаем, че групата на ГЕРБ-СДС Ви призоваваме, желаем и като опозиция, а и като хора, които мислят за финансовото здраве и на държавата, да го разгледаме час по-скоро. Затова, ако ми отговорите, ще съм Ви благодарен. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Заповядайте, господин Министър. Благодаря. Директен отговор на въпроса – намерението на Министерството на финансите е да внесе проект на бюджет до края на месец януари, оттам нататък е в ръцете на Народното събрание колко бързо този бюджет ще бъде разгледан и приет. Така че се надяваме по някое време – февруари, да сме с нов одобрен бюджет. това е по времевата рамка за бюджета. Що се отнася по въпроса за ваксинирането. Пак казах, там ще е добре може би да се направи отделно изслушване, където да се дискутират всички тези въпроси – какво е ефективно, какво не е ефективно. Към момента финансовият ресурс за това, което министър-председателят обяви, всъщност една немалка част от този ресурс, е предвиден в актуализацията на бюджета, където, знаете, заложихме една сума, която да бъде за полагане на ваксини, както и една допълнителна сума по Министерството на здравеопазването.

Манол Генов е наред – заповядайте. Рамадан Аталай след това, Владислав Панев. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз, господин Министър, искам да обърна внимание по отношение на компенсациите. Даваме на бизнеса – всички са търговски дружества, дали 140, дали 160 лв. на мегават, както е формулирано и каквито са очакванията, но аз искам да Ви обърна внимание за една необходимост от специални компенсации. Вследствие на динамиката на цените от лятото досега ВиК дружества се оказаха в изключително тежко състояние. С мораториума, който гласувахме, какво стана? Ние замразихме цените, по които те евентуално щяха да продават тази услуга, ако им бяха одобрени бизнес плановете. КЕВР, унесена собствената си летаргия на независим орган, не направи нищо по отношение на одобряване на техните бизнес планове. Чувам сега, че не искали да правят нищо, докато не падне мораториумът, което е абсолютна грешка, защото капацитетът им е ограничен, не могат да обработят тези бизнес планове и реално ВиК дружествата ще останат на същите цени от миналата година. И да Ви кажа някои също обезпокоителни факти. Само ВиК дружествата, които са под шапката на Холдинга, на ВиК холдинга, са натрупали около 20 милиона просрочени задължения. За останалите, които са към Министерството, нямам данни. Едно дружество – ВиК – Разград, фактурите, които е пуснало за един месец на своите потребители, общо като се сборуват, са по-малки от разходите им за ел. енергия. И оттук нататък, дано това не се случи, но ако караме по законодателство и караме по устав, както се казва, всяко едно търговско дружество трябва да се обяви в несъстоятелност в определен срок, но оттам нататък законодателно, когато то е в несъстоятелност, губи правото си на оператор и не може да извършва тази услуга. Тези дружества, които имат договори с асоциациите пък, ако изпаднат в несъстоятелност и не могат да предоставят тази услуга, асоциациите трябва да ги обявят на концесия. Аз мисля, че не е това целта, на това управление още по-малко. Многократно съм заявявал от тази трибуна, че по време на управлението на ГЕРБ този сектор беше доведеното дете и винаги онова правителство беше мащеха на този сектор. Имаше някакви опити и раздвижвания в последните години, но те, както виждам, не дадоха своите резултати. И аз мога да направя, вместо компенсация, едно предложение: може с политическа воля и съответните, ако трябва и нотификации, този сектор – той представлява около 1,5 от целия енергиен пазар в България, бъде прехвърлен на регулирания пазар, трябва само една промяна в чл. 77, мисля, че беше в Закона за енергетиката, където това може да се реши и няма да наруши, повтарям още веднъж, общия баланс в цялото потребление в енергийната система. Това няма да е решение на проблема, но все пак ще е едно решение на проблема в близките месеци. Може – един вид – да съживи тези дружества и да ги вдигне на крака, защото, ако ги поеме Холдингът да им плаща тока с парите за инвестиции, там пък се губи другата цел. Така че имате голямо поле и възможности да мислите в тази посока, за да не се стигне до тази малко апокалиптична картина, която рисувам в момента. Благодаря. Благодаря, господин Генов. Желаете думата, господин Министър, заповядайте. Господин Генов, благодаря, че повдигате този въпрос. Той не ни е убягнал, макар и в краткото време, в което сме сега като редовно правителство. Започнахме разговори там още и като служебно правителство. Като част от постепенното включване до контролните механизми на държавата имах няколко срещи с ВиК холдинга и помолих за информация. Информацията беше, меко казано, потресаваща. Част от дружествата – не съм сигурен за Разград, сигурен съм за Хасково, тъй като аз съм оттам, имат загуби от над 85%, което означава, че те плащат ток, вадят вода и 85% от тази вода не стига до крайните потребители. Няма нормално дружество в света, което да има загуби 85%. Средно за системата, мисля, че загубите бяха над 60%. Така че това е една изключително неефективна система. Електроенергията просто вади това на показ до степен, до която тази неефективност вече не може да бъде прехвърлена на гърба на крайните потребители с изключително високи сметки за вода. Временното решение, тъй като нотификацията отнема време, е наистина ВиК холдингът да поеме разходите за сметка на средствата, които имат за инвестиционна програма. Защо тези средства в продължение на две години не са инвестирани, беше първият ми въпрос. Защо 800 млн. евро грантови средства не са инвестирани, беше вторият ми въпрос. Защо има дружества, които все още не са в общите – ВиК холдинга, беше третият ми въпрос, защото това блокира за част от районите евросредствата. Истината е, както и Вие споменахте, че секторът е изключително лошо управляван. Ние, разбира се, ще положим усилия той да бъде спасен, без това да се понесе от крайните потребители, докато премине кризата, но там вече започнахме разговори с министър Караджов за това да се направи един много строен план. Защото ако ние до края на 2023 г. не успеем да инвестираме европейските средства, ВиК секторът ще загуби 800 млн. евро потенциални инвестиции, които са изключително необходими. Ако дружествата минат на загуби на вода от порядъка на 3, 5, максимум 7%, този проблем ще отпадне. Не само че ще отпадне проблемът, а сметките за вода ще могат да бъдат намалени в пъти за българските граждани. Така че, да, мислим за сектора. Не, нямаме намерение да го концесионираме. Благодаря Ви. (Единични Заповядайте по процедура, господин Каримански. председателя на Народното събрание да се придържаме към точката, която имаме. А точката не е да обсъждаме различни механизми, с които да търсим компенсаторния механизъм към бизнеса, или пък да предвидим различни мерки за бизнеса от гледна точка на това как да го подкрепим в частта на електроенергията и газа, по-скоро ние трябва да одобрим решение и дискутираме решение за допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. Не знам защо, но имам усещане, поне аз, че се отклоняваме от дебата и от темата, която сега обсъждаме. Когато трябва да обсъдим механизмите, те ще минат през Комисията по енергетика, ще изслушаме министъра на енергетиката, тъй като научих – и от господин Аталай, и от другите хора, които се занимават, по-дълго от мен са в сферата на енергетиката, че не е необходимо само финансисти да изслушваме за механизмите на енергетиката, а е необходимо да изслушаме енергетици, инженери, които се занимават точно с енергетика. В случая ние превръщаме този дебат и го отваряме в друга посока. Моля да се придържаме към дневния ред и към точката, която разискваме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Каримански. Възражението Ви е абсолютно основателно го подкрепям изцяло. Заповядайте, господин Аталай, за изказване. Има още едно изказване от Владислав Панев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Господин Каримански, Вие сте напълно прав, но няма как да не говорим с малко отклонение. По-добре днес да създадем една атмосфера, въз основа на която обществото да разбере как и по какъв начин доверието, което получи това правителство, ще помогне, без да направим разделение на бизнеса, както казвате, небитовите потребители, защото в момента онова решение, което взехме преди няколко дни аз съм напълно убеден, че вицепремиерът не го поддържа, става въпрос за мораторума, ако пък го поддържа, той днес да чуе защо ние сме били против този мораториум и същевременно да видим дали от бизнеса са удовлетворени от това, което очакват. Разбира се, очакванията към Вашето правителство, господин Вицепремиер, са много големи, още повече, когато има ценова криза. И във връзка с ценовата криза се опитваме да Ви предпазим, за да не влезем и в енергийна криза. Ако можем да сме Ви полезни, сме с най-добри пожелания, затова сме тук и се опитваме да Ви кажем какво и как го виждаме, а Вие си вземате решенията.

Ако се оправдавате с предишните, защо тогава се възползвате от чл. 10 от публичните средства? Значи имате още малко време за оправдания, за да направите няколко крачки, но действията, които правите сега, ще оставят отпечатък по-нататък и в съзнанието на гражданите, и в съзнанието на бизнеса. Четиристотин и петдесет милиона за бизнеса, това, което с механизма ще определим и ще им раздадем ако искате веднага направете една анкета – нито един от бизнеса не е доволен от тези средства, които определяте. Но все пак Ви поздравявам, че намерихте поне тези средства! Но ако бяхте дошли тук с другите мерки, с другите методи – например как и по какъв начин да вземем от онези средства от

С мораториума Вие няма как да помогнете. КЕВР не Ви е виновен. КЕВР е независим орган и Вие, господин Вицепремиер, ни най малко имате право да се намесвате в неговата работа с Вашите отрицателни изказвания. Дори и с положителни изказвания нямате право. Ако бяхте направили така, че да посегнете към ДДС, щяхте да имате още едни средства. Смятам, че Европейският съюз Ви даде достатъчно възможности, без да минавате през тези нотификации, да намерите средства как и по какъв начин да помогнем на бизнеса. Все пак Ви казвам: бизнесът днес, наострил ушите, чува, че правителството най после,

Сега тук възниква въпросът, нас ни питат избирателите: ценовата криза само в енергетиката ли е? Тя е в цялостната енергия, която в момента се търгува и в страната, и в Европа. Не ни е виновна борсата. Борсата има правила и спазва правилата. Вие сте забелязали едни пропуски в борсата и те са няколко – знаете за разликата в часовете в платформата платформата за газа, за електроенергията и за ред други неща. Не са кой знае какво, но допринасят да може да се съмняваме в борсата. Защо не ги регулирахте досега? Какво чакахте?

По този начин щяхме да отправим послание към гражданите на България, че имаме стабилно правителство, на което можем да имаме доверие. Засега такова нещо не сте спечелили.

нашата молба е, спазвайки онези неписани правила, в екстремна ситуация парите, които са събрани – те са много и Вие ги знаете,

но Ви го казвам не за да търсим под ноктите Ви кал, казвам Ви го, за да стъпите на полагащото Ви се място, което сте заели, и да отправите послание за сигурност, за стабилност, за да има доверие в правителството. Разбира се, че в Народното събрание ще работим, за да си имаме нашето си доверие. Благодаря Ви.

за ВиК-тата Ви поздравявам, че сте разбрали, че много от средствата не са инвестирани от осемстотинте милиона. За това, което Вие предлагате, са необходими 12 млрд. лв. Ако ги имате, дайте ги и няма да има теч на водите.

Аталай. Ще си позволя да Ви припомня: в предходната точка от дневния ред Вие сам апелирахте към народните представители да не злоупотребяват с това, че не ги прекъсвам и не

Благодаря. Господин Аталай, засегнахте няколко теми. Да започнем от това, което казахте накрая, каква трябва да е цената на електроенергията на Топлофикация – София, че трябва да е 300, а не 620. Напълно съм съгласен с Вас, независимият КЕВР, който Вие похвалихте, не е. Това, което изпълнителната власт може да направи, тя го направи през месец септември, тъй като ние бяхме в правителството от май до средата на септември, а след това не бяхме. Заедно с Вас бяхме на предизборна кампания. септември правителството в мое лице, в лицето на министъра на енергетиката, в лицето на вицепремиера събрахме регулатора КЕВР, търговците на електроенергия, големите консуматори и казахме: дайте да видим какви са несъвършенствата в борсовата търговия; какви са несъвършенствата в наредбите, които КЕВР приема. Дадохме предложение на КЕВР как тези несъвършенства могат да бъдат отстранени. Три месеца КЕВР не си мръдна пръста. Дали това е добро, или лошо трябва да прецените Вие. Народното събрание ги назначава – не е наш прерогатив да кажем. кажем. Както казахте Вие, а мисля, че и някой преди Вас, КЕВР няма достатъчен капацитет за анализ и контрол на системата и във ВиК сектора, и в енергийния сектор. Именно затова КЕВР през годините – още от 2013 г. работя с този орган, винаги е разчитала на изпълнителната власт за анализите, поне за аналитичната част. Моделът на ценообразуване на електроенергия, който се използва в момента, залегна през 2013 г. точно в дискусии между изпълнителната власт и КЕВР. Това е нормалният начин да се вземат тези решения. КЕВР наистина е независим орган. Този независим орган има доста членове с изтекъл мандат. Този независим орган взема решения, без да има пълната информация по една или друга причина или без да се съобразява с пълната информация, която е налична. Като вицепремиер аз подкрепям мораториума със срок до подмяната на членовете на КЕВР с изтекъл мандат, който да даде достатъчно време да се направят анализи, да се предостави на КЕВР информация, за да може КЕВР да започне да взема адекватни решения. Що се отнася до инвестициите във ВиК сектора. Да, 800 млн. евро и 800 млн. лв., тоест общо два милиарда и половина, може би няма да са достатъчни. И инвестициите обаче не са 12 милиарда. Правени са по сметки, които са значително завишени като стойности и като дейност. Истината е, че за да се ограничат загубите, една инвестиция от порядъка между два и четири милиарда лева би била достатъчна, за да може голяма част от загубите в системата да изчезнат. Точно затова сме помолили и ВиК холдинга, и съответните структури надолу да си направят обследване къде са им най големите загуби, за да започне инвестиционната програма оттам и постепенно тези загуби да бъдат ограничавани и ефектът да се види максимално скоро.

Както се казва, инфлацията е приятел на бюджета и враг на домакинствата и бизнеса, така че стъпката за връщане на милиард потребителите на електроенергия и към пенсионерите е напълно логична и адекватна. Бих искал да подчертая, естествено, че 450 милиона за електроенергия не са достатъчни за три месеца и бизнесът много ясно си го е сметнал – както организациите на бизнеса, така и отделните малки и средни предприятия. Така че е нужна много сериозна комуникационна кампания по отношение на това, че това няма да е единствената помощ, както ние много добре знаем. случая с отлагането на приемането на бюджет 2022 може да се окаже от дефект – ефект, доколкото цената на електроенергията и на природния газ на международните пазари е доста променлива. Преди малко гледах борсата в Амстердам, където природният газ днес е 21% надолу. Тоест ние отсега не можем да правим абсолютно никакви които да се сбъднат за цената на газа и на електроенергията за три месеца напред, и съответно много трудно можем да планираме какви бюджетни помощи биха били нужни на бизнеса до края на месец март 2022 г. г. До края на месец януари обаче прогнозите биха били много по-лесни. В този смисъл отлагането на приемането на бюджета мисля, че ще бъде по-скоро позитивно за това той да бъде с доста идеи по-точен, отколкото, ако го гледахме точно в този момент. Благодаря. Благодаря Ви, господин Панев. Господин Цонев – за изказване. Председател. Господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Дискусията и по двете точки днес – ДДС и решението за трансфер на финансови средства от тазгодишния бюджет към следващата година във връзка с мерките за COVID-19, показа няколко неща. Аз искам да ги обобщя от гледна точка на това, което аз чух, разбира се, а не с претенцията, че ще обобщавам от името на цялото събрание. Първото е, че сме извън процедурите, извън правилата, обаче всички сме съгласни, че го правим, защото има форсмажор. Толкова по тази тема. Второто обаче, което ми направи впечатление, а всъщност вчера и в Бюджетната комисия беше така, е, че твърде малко говорихме по същината на въпроса – този финансов трансфер, а почти изцяло изказванията бяха по дизайна на мерките. Когато Ви нямаше, аз се обърнах към колегите от управляващото мнозинство, че е абсолютно наложителен един дебат преди бюджета за дизайна на мерките. Съзнателно използвам тази дума, която някои се опитват да я използват дори и за сътворението на света, което е в някаква степен богохулство. Това, разбира се, е едно отклонение, една шега. Но и дизайнът на кризата е друг вече и тези мерки са остарели, повечето от тях – ако смятате да заложите тях в следващия бюджет, мисля, че ще сбъркате. Аз дълбоко не съм убеден, че намаляването на ДДС за ресторантьорите е правилната мярка. Казахме го и тогава, когато го правехме. Дълбоко съм убеден, че има други мерки и по отношение на обхвата, и по отношение на средствата – тук вече имаме, основен бенефициент на кризата трябва да бъдат засегнатите от инфлационния шок, а не толкова отделните браншове. Бизнесът също трябва да бъде компенсиран не толкова заради мерките от ковид кризата, колкото заради енергийния шок – цените на енергоносителите. Тоест, имаме нещо, което, аз съм сигурен, че Вие ще направите с Вашия екип, но няма да бъде достатъчно. Повярвайте ми, това е правено и когато се направи само в рамките на изпълнителната власт този дебат, после се сблъсквате с едно отрицание и с един много дълъг дебат другаде, така се пропускат и сериозни възможности да бъдат коригирани. Така че аз апелирам към управляващото мнозинство този дебат за мерките да бъде проведен в рамките преди Другото, което прави впечатление, е, че самите процедури по бюджета – казахме го и вчера, сега го казвам за протокола, за стенограмата, изключително належаща е промяна в Закона за публичните финанси. Законът от 2012 г. трасира един много лош път на харчене на публичните средства, което мисля, че ни нарежда на последно място в Европа по ефективност на харчене на публичния ресурс. това даже в програмните си изказвания го казвате, че не се харчи това, което трябва, където трябва. Без промяна в Закона за публичните финанси това няма как да стане. Да, той ще бъде в ущърб на мобилността, на флексибилността на изпълнителната власт, но пък ще предотврати няколко други неща. и заявката за нулева толерантност към корупцията. Ако корупцията е пусната през законите, нулевата толерантност ще се превърне в гонка. А тя е пусната. А магистралният път за тази корупция през законите е Законът за публичните финанси. Ако трябва да използвам един модерен термин, това е „интерконекторът“ на корупцията. Да, оттук тръгва – разрешаваш на изпълнителната власт да харчи без санкция на парламента, джипки и така нататък. Нищо ново не чувате, колеги! Чували сте го и в 44-тото, чувате го и сега. Винаги сме го казвали! Това не е прозрачен начин за харчене на публичните финанси! Това не е начин, по който можеш да спреш по-надолу от теб – ако не ти, по-надолу от теб. Защото тук се акцентира в борбата с корупцията само върху съдебната система, чиято задача е да наказва тези, които вече са я извършили. А къде е превенцията? Превенцията е тук, в тази зала. И Законът за публичните финанси е първата мярка. Ако Ви се струва, че се отклонявам от темата, не се отклонявам, защото целият дебат беше

да сте живи и здрави! Да припомня, заради ваканцията, заради тези, които гледат и утре може би ще прочетем, че не си отменихме ваканцията, тази година нямахме нито великденска ваканция, нито августовска народните представители. Не се жалваме, знаем, че ще има доволство тогава, когато, преди да влезем на работа, ни удрят по 10 пръчки на голо. Благодаря. (Оживление. Не виждам други желаещи за изказване. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. На първо място гласуваме предложението на народния представител Александър Иванов за разделно гласуване на т. 1 и т. 2 от Проекта на решение. Уважаеми народни представители, моля, гласувайте предложението на народния представител Александър Иванов.

Преминаваме към гласуване на основния текст – Проекта на решение по вносител. Гласували

Уважаеми господин Вицепремиер, моля Ви да представите двата проекта на решение.

и спорта в Министерство на спорта“ се заличават. Решението е прието от 47-ото Народно събрание на ...“ – надяваме се, днешна дата – „и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.“ Другият: „Проект! РЕШЕНИЕ

Благодаря Ви, господин Кралев. Откривам дискусията по представените проекти. Господин Кралев, заповядайте

В България младите хора между 15 и 20 години са близо 1 милион и 300 хиляди и изглеждаше, че за първи път от 30 години младежкият сектор ще бъде тотално неглижиран. 2022 г. бе обявена за Европейска година на младежта и България трябва да продължи да се доказва като един от лидерите в посока младежко развитие в Европейския съюз. България има европейски комисар за младежта, координатор по въпросите на Европейския съюз за младежта, специален пратеник на генералния секретар на ООН по младежта и това показва, че нашите партньори в Европейския съюз оценяват високо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

Много се радвам, защото, между другото, това е едно предложение, за което може да се каже, че малко или много сте се вслушали и в гласа на опозицията. Още на 13-и, когато гласувахме персоналния и структурния състав на Министерския съвет, ако си спомняте, в отрицателния ми вот изтъкнах една от три причини. Една от тях беше точно това – отпадането на младежта

как точно ще развива младежките политики, при положение че те изчезнаха от състава на Министерския съвет? А, както правилно сте записали в Мотивите, те са хоризонтална политика. Няма как да се развиват от дирекция – било то и в Министерството на образованието и науката, каквито явно планове бяха налице. Да не говорим, че се стигна малко до една нелепа ситуация тази седмица да бъде назначен за заместник-министър по младежта в Министерството на спорта, при положение че младежта още не беше в Министерството на спорта. този проект на решение още не беше гласуван. С огромно удоволствие ще подкрепя този проект на решение, тъй като той наистина е правилен. Изтъкнахме, че е грешка отпадането му. Радвам се, че сте я поправили в момента и наистина се надяваме така конструктивно да продължим да работим и догодина.

Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Прекратявам дискусиите по проектите. Преминаваме към гласуване. На първо място гласуваме Проекта на решение за изменение на Решението за структурата на Министерския съвет, където „Министерство на спорта“ да се замени с думите „Министерство на младежта и спорта“. Гласували

противоепидемични мерки срещу COVID-19.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагаме създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно въведените на територията на Република България противоепидемични мерки срещу COVID-19.

колко са случаите на повторно заразяване, колко са заболелите, колко от тях са постъпили в болница, колко са починалите от заболяването, колко аутопсии на починали са направени, колко от тях с придружаващи заболявания? 1.2. Колко средства са дадени от началото на пандемията досега по клинични пътеки за лечение на COVID-19 в болниците и по какъв начин се осъществява контролът върху причините за заболяване и смъртност? Каква е причината Световната здравна организация да издаде специално указание, в което да се изисква, без да се извършва аутопсия, всички починали, които са заразени с коронавирус, да са с посочено основание за смъртта COVID-19? В тази връзка в България как без аутопсия се установява причината за смъртта? Имало ли е случаи близки на починали лица да бъдат карани да се съгласят починалият им роднина да е писан като болен от COVID-19? Има ли данни починали от други заболявания да са вписани като починали или болни от COVID-19? 1.3. Колко случаи има на отказ от здравеопазване, отказване на прегледи от лични лекари, приемане в болница и за изследвания заради условие лицата да имат тест за COVID-19 или да отказват да ги приемат, защото не са болни от това заболяване? Колко случаи има на починали от други заболявания, защото им е отказано лечение заради заболеваемостта от COVID-19? 1.4. Да се запознае със сключените договори за доставки на ваксини срещу COVID-19, като изясни: колко души са ваксинирани до настоящия момент, като се посочат установените странични ефекти от ваксиниране, има ли починали след ваксиниране – до шест месеца от поставяне на ваксината – от COVID-19 или от други придружаващи заболявания. Да се изясни приключили ли са клиничните изпитания на всички ваксини срещу заболяването, които се ползват на територията на Република България. 1.5. Колко ваксини от кои фармацевтични компании са поръчани от българската държава, колко средства са дадени за тях, колко от тях са използвани, колко са бракувани заради изтекъл срок на годност, колко са дарени на други държави? По какъв начин се съхраняват ваксините? Какви мерки се вземат за съхранението им и правилното им поставяне на временните имунизационни пунктове? 1.6. Да се установи има ли изследване на вируса, неговото разпространение, симптоми на заболяването, начин на лечение и клинично наблюдение на ваксинирани български граждани от български научни заведения или университети. 1.7. Да се установи има ли изследване на територията на Република България за въздействието на предпазните маски, покриващи носа и устата, върху здравословното състояние. Да се установи има ли случаи, в които здравословното състояние на лицето не позволява поставянето на предпазна маска. 1.8. Да се установи има ли изследване на психиката на децата под 18-годишна възраст след въвеждане на мерките, наложената социална изолация, предпазни маски и тестване. 1.9. Да се установи в периода от въвеждане на противоепидемичните мерки има ли нараснали случаи на суицидни опити, депресии, психози, неврози и други психически заболявания? Има ли изследване по какъв начин се отразява социалната изолация и дискриминацията на заболелите лица и неваксинираните лица? 2. В своята работа Временната комисия може да привлича медицински специалисти, да изисква данни от болнични заведения, лични лекари, здравни картони, направления по клинични пътеки, да изисква обяснение от лекари, ръководители на болници и други. Да се изслуша и изиска доклад от министъра на здравеопазването и главния държавен здравен инспектор по поставените въпроси. Комисията да завърши своята работа с доклад в срок до три месеца от създаването ѝ. 4. Комисията се състои от по трима представители от всяка парламентарна група и се ръководи от председател и двама заместник-председатели. Избира за председател на Временната комисия: … 6. Избира за заместник-председатели на Временната комисия:… 7. Временната комисия се избира за срок от три месеца.“ Тука ще направя едно уточнение. Нова точка 7: „7. Избира за членове на Временната комисия: …“, които следва да се гласуват, ако се реши създаването на Комисията. Уважаеми колеги, виждам, че тези, които смятат да променят България, вече ги няма в залата, поне по-голямата част.

Мотивите са, че най-ниският процент на ваксинираните в България е точно заради липсата на информация. На страниците на Министерството на здравеопазването тази информация, която сме поискали да събере Временната комисия, я няма в цялата ѝ пълност. Хората се притесняват, защото нямат информация, а не толкова, защото не вярват в науката. Както виждаме, и в общественото пространство витаят много слухове, някои достоверни, други не толкова. Смятам, че по този начин ще изясним пред всички български граждани по какъв начин се развива заболяването, какви странични ефекти има, какви са ефектите от ваксинирането и това вече ще даде една възможност всеки български гражданин наистина да има и да даде информирано съгласие дали да се ваксинира или не. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Гунчева. Откривам дискусията по представения проект. Заповядайте, господин Чорбанов.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 настоящата година, която сега започва. Така че има много неща, които може би трябва да бъдат изяснени за гражданите, и в много голяма степен да се намали този психологически натиск, който има върху всички и най-вече това противопоставяне между ваксинирани и неваксинирани, със и без зелен сертификат. Именно по тази причина нашата парламентарна група ще подкрепи една такава комисия с оглед на споменатите неща. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! За какво става въпрос? Както разбирате, Комисията поставя едни най-нормални въпроси, които всеки човек ежедневно си задава. Тъй като новият премиер многократно е заявявал, че хората нямат доверие на науката и че трябва дискусия по темата, ние смятаме, че тази комисия ще бъде в негова помощ и в помощ на диалога. Къде другаде да има дискусия, ако не от най-високата трибуна – тук, където могат да се срещнат всички гледни точки?! Какво предстои сега пред нас? Колеги, имаме два варианта. Първият вариант е да подкрепите създаването на тази комисия и да заслужите доверието на тези, които гласуваха за Вас. Така хората ще разберат Вашата безкористна позиция да има диалог. Няма да има съмнение, защото Комисията ще работи публично и никакви факти и обстоятелства около пандемията няма да бъдат заметени под килима. килима. Има и втори вариант – примерно не подкрепяте създаването на тази комисия, което означава, че криете факти и обстоятелства, свързани с пандемията, ваксинацията, мерките. Хората ще разберат, че думите на премиера са лъжа и лицемерие. Така че аз мисля, че тук ще се засили съмнението и недоверието в населението относно ваксинационния процес, а това все пак е Ваш приоритет, не е наш. Така че, ако не приемете тази комисия, шах и мат на Вашите намерения за по-високи нива ваксинирани в България. Приключвате темата днес, тук и сега. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Само да допълня – понеже говорихме за това, че българското общество трябва да бъде информирано, категорично е така. И премиерът Петков не един път е заявявал, че ще се предоставя максимално обективна информация на всички хора по темите с COVID-19 и ваксинацията. И днес има на запис 40-минутен разговор по темата. Така че не бих бил съгласен по никакъв начин с твърдението, че ако няма такава комисия, всъщност няма да има информация за хората. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Насър. Реплика от Тошко Йорданов. Ситуацията е малко – репликирам единия, но да се сеща другият, защото днес имаше 40 минути образователен разговор по Фейсбук с един конкретен представител от сферата на медицината, който е за ваксинирането. Аз не видях 40-минутен разговор с някого, който изразява съмнение относно начина, по който се прави. Ако имаше и такъв разговор или беше някакъв диспут, тогава може би репликата щеше да е вярна, че има

ТАСЛАКОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря. Колеги, тук става въпрос за доверие. Хората нямат доверие. Това, че някой си е говорил някъде по медии или е извикал експерти – и на експертите нямат доверие. Може да видите нивата на ваксинация в България какви са и да си отговорите дали има доверие или не. Аз просто се извинявам, че предложението идва от ВЪЗРАЖДАНЕ. То може би трябваше да дойде от Вас, защото Вие отворихте диалога. Предполагам как бихте гласували, защото, имайки предвид последната седмица – заседания, отхвърляте всички предложения само защото идват от ВЪЗРАЖДАНЕ, но мисля, че темата е важна – помислете. Абстрахирайте се просто от коя група го предлагаме. Ние го правим в името на диалога. Повтарям, Ваш е приоритетът за повишаване на ваксинацията. Ако търсите обратния ефект, може би много от нашите симпатизанти тайничко се надяват днес да го отхвърлите и така да си покажете истинските лица според тях. Благодаря.

доста амбициозно звучи – и обстоятелства относно въведените на територията мерки. Това предложение ще включи и доста сериозен анализ на всички похарчени средства от предишните правителства. Аз не съм много убеден, че ако това нещо влезе в залата, ще бъдете много много удобно погледнати от новите Ви партньори от ГЕРБ. Така че може би трябва да помислите и да коригирате някои от точките, които са в предложението. Истината, дами и господа народни представители, е, че вече втора година сме в истинска криза в целия свят – пандемична криза. При криза имаме две възможности: или само наблюдаваме и отчитаме резултатите, които, за съжаление, при пандемични кризи са в жива сила, или въвеждаме мерки динамични мерки, отчитаме резултати, търсейки балансната точка между приложени мерки, постигнати резултати и разбира се, запазени права на гражданите. Медицинската наука – същата тази наука, която ни казва на нас лекарите как да определим дали имаме един апендицит или не. Интересното е, че пациенти, които вярват на лекарите, че имат апендицит, не вярват на лекарите, когато им кажат каква да бъде правилната стъпка, за да се предпазят от тежко боледуване от ковид. В цяла Европа в момента се захлопват врати, спират се пътувания, изказват се мнения празниците да бъдат изкарани скромно и без струпвания. А ние обсъждаме дали мерките имат значение или не, дали приложените мерки са били верни или не и други такива предложения от залата. Преди два дни СЗО в лицето на регионалния си директор за Европа – казва се Ханс Клуге – сподели, че очаква нова буря, която до няколко седмици ще овладее цялата част на Европа и може би ще дойде при нас. Тъй като явно входната точка на новия подвид Омикрон е от обратната посока – от Северозападна Европа, все още не се налага да се борим с него. Ханс Клуге казва: „Виждаме, че се задава нова буря, която до няколко седмици ще доминира във все повече страни от региона, тласкайки и без това натоварените здравни системи към ръба.“ Дори страна като Русия, която е доста консервативна, прие едно много интересно решение за големите си градове. Предполагам, всички сте запознати с него, няма да го казвам, за да не създавам излишно напрежение. Това са решения и действия, които се основават на медицинската наука – тази наука, която вече многократно се е произнесла и за ваксините, и за мерките. Но когато не вярваме в нея или просто имаме нужда да симулираме действия пред избирателя, ние отхвърляме всички научни факти, които са вече известни, и предлагаме създаване на комисия, с която да привлечем внимание. Това е нашето мнение. Смятаме, че тази комисия ще изтегли вниманието от изпълнителната власт, където в момента е съсредоточен фокусът на вземане на решения, и ще попречи на вземането на точни и навременни решения. Може би тази комисия накрая, след дебати, обсъждания и получаване на факти, ще стигне до едно изречение, което е казано преди 500 години от Галилео Галилей: „И все пак тя се върти.“ Не е лошо, че има хора, които все още вярват, че Земята е плоска, но е странно, ако трябва да го доказваме още веднъж. Благодаря Ви. Благодаря Ви, доцент Тонев. Има реплика. Костадин Костадинов. Господин Председател! Господин Тонев, вдъхновяващо есе, поздравявам Ви – много се ентусиазирах. Само да Ви кажа някои неща обаче: в науката не се вярва. Науката борави с безспорни факти. Един от тези безспорни факти, които Вие като медик знаете по-добре, предполагам, от мен, е, че ваксината помага на 99,99%. Когато се ваксинираш, не умираш. В момента имаме умрели. И това са въпроси, които са породени от безспорни факти. Умрелите са повече от 1000 души, няма ги като отделна статистика. Ако искаш да разбереш колко точно са те, господин Тонев, трябва да извадиш броя на тези, които всекидневно излизат в медиите, оттам да си правиш сметката колко от процентите, които са били ваксинирани, са починали, всъщност да ги обърнеш в реални числа, а не в процентни стойности. Не можем да говорим по този начин, кълнейки се в догми. Като говорим за наука, преди 500 години науката е твърдяла, че Земята е плоска. Вие го споменахте преди малко. преди 50 години науката е твърдяла, че пушенето е полезно. И още много други неща е твърдяла науката. Науката се развива и ние няма как да вярваме в нещо – по принцип една от основните му догми е, че трябва да подлага на проверка всяко едно нещо и да се съмнява във всяко едно нещо. В случая ние виждаме факти, които са безспорно притеснителни и тревожни. И точно поради тази причина предлагаме такава комисия. Ако Вие сте прав, Комисията ще докаже това. Тя е на паритетен принцип, вътре никой няма да доминира. И в крайна сметка какво значи да доминира в една комисия, която има за цел да установи определени факти? Тук няма идеология, няма политика. Така че не виждам нищо лошо в това да се създаде такава комисия и смятам, че всеки от нас би следвало да я подкрепи, защото тя ще даде възможност вече за окончателно решение на всички тези спорове, които тресат българското общество вече втора година. Благодаря.

Тонев: няма как да не се реагира на такъв коментар. Дали Ви приличам на човек, който вярва, че Земята е плоска? Защото, ако е да, действително ще е лошо. Разбира се, когато се говори за наука, трябва да се знае, че науката трябва да бъде преведена на хората по начин, който да бъде разбираем за тях. Само че науката може да бъде преведена от хора, които се занимават с наука. Много лесно може да се докаже тук в тази зала кой се занимава с наука, защото науката, слава богу, има наукометрични показатели, които показват кой от какво разбира. Именно затова Комисията няма за цел, доколкото чух от вносителя, да бъде назидателна, да бъде наказателна като акция. Идеята на тази комисия е да извади факти, които да бъдат в помощ на българските граждани, за да бъдат ясни всички събития, които са се случили през тези две години. Благодаря. Благодаря. Госпожо Гунчева, понеже едната реплика беше от Вашата парламентарна група, има заявка за реплика и от парламентарна група, която не е правила, ще дам думата на Емил Георгиев. Вие имате записано изказване също така. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Не знам колко души са преминали през това заболяване – COVID-19. Аз съм един от тях. Заставам пред Вас, защото се сблъсках с този жесток невидим звяр. И оживях благодарение на лекарите в тази зала. Оживях благодарение на лекарите в други болници. Да се предлага такава комисия означава, че ние явно не почитаме паметта на тези 30 хиляди души, които умряха за година и половина! Значи не почитаме и скръбта на близките на тези хора! Аз се сблъсках с този звяр. Цял месец бях в една от болниците, два дена съм бил в кома и повтарям, оживях благодарение на лекарите – почит, дълбок поклон пред всички Утвърждаването на една такава комисия е пътят на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ непрекъснато да ни правят обструкции на всякакви предложения и да поддържат една тема, само и само да се правят на важни, ако нямат за какво да се изказват. Категорично гласувам против и призовавам колегите: не си правете майтап, защото ни чака нова вълна!

тежко заболял от коронавирус – призова от болницата хората да се ваксинират. Дотам ще я докараме. Не си правете майтап. Това е нещо страшно! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Георгиев. Прощавайте, че не Ви дадох думата, но на господин Георгиев беше по-скоро изказване, отколкото реплика. Заповядайте за дуплика, доцент Тонев. уважаеми колеги! Дупликата ми е към господин Костадинов и към професор Чорбанов. Професор Чорбанов, напълно ми е ясно какви са Вашите научни постижения. Уважавам Вашето мнение и на парламентарната група, но както знаете, има различни гледни точки. Аз съм Аз съм поддръжник на гледната точка, че понякога смесването на политическото говорене и научните факти се изкривява в посока на това да поддържаме политическа позиция да имаме някаква такава целесъобразност, която да ни позволява да посмекчаваме малко научните факти. Господин Костадинов, аз съм много силно провокиран от Вашите изказвания и по медии, и вчера от Вашата декларация. Уважавам Вашата политическа позиция, на която имате право. Но ще си позволя един професионален съвет като лекар: просто трябва по-внимателно да давате послания, свързани с медицина и здравеопазване. Вчера във Вашата декларация Вие заявихте, че не желаете нито една мярка да дава някакви права. Ако разгледаме ваксинацията като мярка и вярваме на статистиката – аз безусловно вярвам на медицинската статистика в България, тъй като съм работил 15 години с медицинска статистика, 96% от загиналите от ковид болни са неваксинирани. Как да отнемем правата на ваксинираните, след като са ваксинирани, че те имат по-лесно преболедуване и загиват по-рядко. Това е право, което ваксинираните са получили, след като са ваксинирани, и е медицински факт независимо дали вярвате на него или не, както казах, имате право да вярвате на това, което си искате. Така че няма как да отнемем права на хора, след като са получили някакъв вид мярка, ако можем да я наречем, и по този начин имат предимство, а това във Вашата декларация вчера бе казано много точно. Преди около час от група ВЪЗРАЖДАНЕ, от която не вярват на няколко факта, че няма болест, че протича по-лесно, господин Ганев каза, че има проблем с медикаментите за ковид, тоест той много държи да има медикаменти за болест, в която не вярва. Отново не успях да разбера позицията на партията и позицията на господин Ганев. (Реплики Заел съм трибуната и имам правото да говоря, както опозицията много често се позоваваше на това нещо.

Ще продължим с дискусията следващия път, когато бъде включена в Програмата тази точка. Записани за изказване, за съжаление, не стигна времето, но остават записани, са професор Георги Михайлов, Елена Гунчева и Джевдет Чакъров. Не Ви е засегнал, госпожо Гунчева, не, не. Изтече времето. Прекратявам заседанието. Пожелавам на всички весели празници и ще се видим догодина. Следващото заседание е на 5 януари от 9,00 ч. Дневният ред ще бъде уточнен.